poslanici, otvaram Devetu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 120 narodna poslanika.Podsećam vas da je, članom 88. stav 5. Poslovnika, predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine, prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanje dnevnog reda, postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja tačnog broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 165 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne

današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.Obaveštavam vas da je, proverom u službi za poslove Odbora za administrativno budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, utvrđeno da u tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje zapisnik Pete sednice Prvog redovnog zasedanja, održane 30. i 31. marta i 1, 6. i 7. aprila 2021. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 168, za – 166, nije glasalo dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Zapisnik Pete sednice Prvog redovnog zasedanja u 2021.

ukupno - 168, za – 166, nije glasalo dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Zapisnik Šeste sednice Prvog redovnog zasedanja u 2021.

taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 168, za – 167, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Zapisnik Treće posebne sednice Narodne skupštine u Dvanaestom i gospodo, u sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je i predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlogu za stavljanje na dnevni red akta akta po hitnom postupku, predlogu za spajanje rasprave i predlogu za promenu redosleda pojedinih tačaka dnevnog reda.Vlada Republike Srbije predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

predlog.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu članova 92. stav 2, 157. stav 1. i 170, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, predložio je da se obavi:1. zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2, Predlogu zakona o izmenama Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2,

zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o elektronskom fakturisanju, Predlogu zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlogu zakona o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju, Predlogu zakona o registru administrativnih postupaka;3. o: Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju Programa AEO Uprave carine Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske administracije Narodne Republike Kine,

ukupno – 169, za – 169.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2. Poslovnika, predložio je promenu redosleda tačaka dnevnog reda, odnosno da se Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu razmatra kao prva tačka dnevnog reda.Pretpostavljam da gospodin Martinović ne želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

smo se izjasnili o predlogu za stavljanje na dnevni red sednice akta po hitnom postupku, predlogu za spajanje rasprave i predlogu za promenu redosleda pojedinih tačaka predloženog dnevnog reda, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika,

ukupno – 170, za – 168, nije glasalo dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, utvrdila dnevni red Devete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, u celini.Molim

Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu,

za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu, godinu.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Siniša Mali ministar finansija, Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Darko Komnenić, pomoćnik ministra finansija, Milesa Marjanović, viši savetnik u Ministarstvu finansija i Luka Tomić, šef Kabineta ministra finansija.Ujedno pozdravljam ministra sa svojim saradnicima.Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada.Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Pre otvaranja načelnog i jedinstvenog pretresa, na osnovu na osnovu člana 97. stav 3. Poslovnika, predlažem da vreme za raspravu o rebalansu budžeta na osnovu prakse koju smo uveli, a to je da se budžet, pa samim tim i rebalans budžeta usvaja bez spajanja sa drugim tačkama dnevnog reda i sa duplim trajanjem vremena za raspravu. Predlažem duplo vreme za raspravu i o ovom Predlogu Narodna skupština odlučuje bez pretresa.Stavljam na glasanje ovaj Predlog.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

glasanje: ukupno – 169, za – 164, nije glasalo – petoro.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika, član 96. stav 4. Poslovnika.Želim samo da pre početka rasprave, samo još jednom da vas podsetim, da ćemo danas razmotriti Predlog rebalansa budžeta da ćemo sutra na osnovu predloga gospodina Martinovića, razmotriti ovih pet zakona koji su bitni da što hitnije budu usvojeni i da će sutra nakon završetka te rasprave biti dan za glasanje za rebalans budžeta i za tih pet zakona. Onda ćemo onda nastaviti sledeću raspravu, jednostavno u utorak i sredu, a kao što sam i rekao u četvrtak pre Vaskrsa ćemo otpočeti Desetu sednicu sa prvom tačkom izmene Zakona o kulturi i popodne postavljanje pitanja Vladi, na čelu sa premijerkom, a onda nakon toga Vaskrs.Zbog

da bismo obezbedili njegovo prisustvo tokom rasprave.Saglasno o Predlogu zakona o izmenama zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu sa svim ostalim predlozima odluka.Da li predstavnik

Mali** Hvala puno.Uvaženi gospodine, Dačiću, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas je pred vama rebalans budžeta za 2021. godinu kako bismo nastavili snažnu borbu protiv pandemije korona virusa, kako bismo nastavili bitku za dalji napredak naše ekonomije, za podizanje životnog standarda građana Srbije i kako bismo nastavili započeli i završavali velike kapitalne projekte koji će u godinama koje su pred nama potpuno izmeniti način na koji Srbija funkcioniše i način na koji građani Srbije žive.Dakle, tri su glavna razloga zbog kojih je ovaj rebalans danas pred vama. Prvi je treći paket pomoći našoj privredi i građanima Srbije. Da vas podsetim prethodne godine imali smo dva paketa pomoći, jedan u aprilu, drugi u septembru, ukupna vrednost ta dva paketa pomoći bila je 704 milijarde dinara. Ovaj paket pomoći vredi 257 milijardi. Dakle, treći paket pomoći drugi i prvi, sva tri kada saberete to je nekih osam milijardi evra milijardi evra sa kojim država Srbija pomaže i građane i našu privredu. To je nekih 17,2% našeg BDP i to je paket koji želimo da sprovedemo i koji već i sprovodimo kako bismo sačuvali naše proizvodne kapaciteta, kako bismo sačuvali naša radna mesta, kako bismo na pravi način dali optimizam građanima Srbije da je pandemija korona virusa skoro pri kraju i kako bismo stvorili uslove da u što kraćem vremenskom periodu otvorimo našu ekonomiju u potpunosti nakon uspešnog završetka masovne vakcinacije.Drugi razlog zbog kojeg smo danas pred vama ovde sa rebalansom budžeta je projekat „Srbija 2025“ koji je predsednik Vučić predstavio 2019. godine. Dakle, taj projekat podrazumeva 14 milijardi evra dodatnog ulaganja u putnu, železničku i svu ostalu infrastrukturu u našoj zemlji. U ovom rebalansu budžeta da znate, imate nikada veće nikada veće ulaganja u kapitalne investicije. Na nivou opšte države to je 7,2% našeg BDP, a o tome ću govoriti nešto kasnije, ali smo za vašu informaciju gledali proteklih odnosno prethodnih 15, 20, 30 godina u nazad, nikada nismo imali ovako veliki kapitalni budžet koji omogućava i nastavak svih započetih kapitalnih projekata u Srbiji i početak nekih novih.Treći razlog zbog kojeg je rebalans budžeta danas pred vama, to je potreba za daljim snažnim, jakim odgovorom na pandemiju korona virusa kada je naš zdravstveni sistem u pitanju. Dakle, u ovom rebalansu imate obezbeđena dodatna sredstava za nabavku vakcina, lekova, svega onoga što je neophodno do kraja godine uspešno odolimo i završimo nadam se pandemiju korona virusa.S druge strane, imate neophodan novaca za ulaganja u svu moguću, ako tako mogu da se izrazim zdravstvenu infrastrukturu, dakle, u početka izgradnje nove kovid bolnice u Novom Sadu, u početka izgradnje nove fabrike vakcine. Dakle, mi ćemo biti jedna od retkih zemalja u svetu koja će imati svoju proizvodnju vakcina, o tome ćemo govoriti tokom zasedanja, nema potrebe sada da vam govorim koliko je to važno da budemo jedna od retkih zemalja u svetu, da imamo svoju suverenu, nezavisnu nezavisnu proizvodnju vakcina. Naravno, imate i novac koji je neophodan za završetak Kliničkog centra Srbije u Beogradu, za početak rekonstrukcije Kliničkog centra Vojvodina u Novom Sadu i mnoge druge domove zdravlja i opšte bolnice po našoj zemlji.Da biste razumeli kontekst privredni i ekonomski zbog kojeg ulazimo i u kom trenutku ulazimo u ovaj rebalans budžeta, samo da vam kažem par detalja koji su veoma važni za ovaj prvi kvartal ove godine.Dakle, pandemiji korona virusa, uprkos ogromnoj ekonomskoj krizi u celom svetu, pogotovo u Evropi, uprkos tome što masovna vakcinacija, ako mi dozvole da kažem, nije završena ili ne radi se toliko brzo koliko bi pojedine zemlje u Evropi želele, naša zemlja je ostvarila pristojne, ako ne i izuzetne rezultate uprkos toj pandemiji korona virusa. Mi smo, dame i gospodo, imali u planu za prvi kvartal deficit u budžetu od 80,9 milijardi dinara. To nam je bio plan. Verovali ili ne, ostvarili smo deficit od 23,5 milijardi, samo. Mnogo nam je bolja naplata prihoda, mnogo je veća ekonomska aktivnost nego što smo očekivali, tako da sa te strane definitivno nam privreda ide dalje.Povoljna su kretanja u realnom sektoru, industrijska proizvodnja je u prva dva meseca ostvarila stabilan međugodišnji rast od 2,6%, naša prerađivačka industrija, da znate, proizvodnja u prerađivačkoj industriji je na istorijskom maksimumu, što je posledica upravo otvaranja velikog broja fabrika koje su se desile u prethodnom periodu, koje je i predsednik Vučić otvarao, tako da sa te strane, to je rezultat koji nam gura naš BDP napred i koji nam gura, na kraju krajeva, i ovakav rezultat kada je deficit u pitanju.U prva dva meseca takođe imamo i rast prometa u trgovini na malo 3% veći međugodišnje, spoljnotrgovinska razmena, uprkos pandemiji korona virusa, takođe međugodišnje u prva dva meseca rast od 3,3%, sa boljim rezultatom u našim javnim finansijama, rekao sam malopre, dakle, 50 i nešto milijardi dinara bolji rezultat nego što smo planirali. Posledica svih ovih kretanja je da mi očekujemo u prvom kvartalu da će pad naše ekonomske aktivnosti, pad BDP-a biti oko 0,5%, a inicijalan plan za prvi kvartal, koji sa druge strane predviđa rast od 6% za celu godinu, bio je minus 1,3. To nam daje za pravo da sa ovakvim rebalansom budžeta, ovakvom strukturom investicija i trećim paketom pomoći očekujemo da ćemo sigurno doći do 6% rasta našeg BDP-a, a za vas i za građane Srbije to je najvažnija stvar, dakle, rast jedne ekonomije je ključ za svaku zemlju u ovom trenutku i mi ciljamo taj rast da opet budemo jedni od najboljih u Evropi, ako ne i najbolji u Evropi.A da vas podsetim i da vam kažem da rezultat u prvom kvartalu nije slučajan. Pogledajte rezultat 2020. godine, veliki broj zemalja, mnogo razvijenijih, mnogo jačih od Srbije, nije izdržao nalet pandemije korona virusa, pogledajte broj nezaposlenih, pogledajte zatvorene fabrike, zatvorene proizvodne pogone, ogromne probleme sa kojima se suočavaju mnogo razvijenije i mnogo jače, ekonomski jače zemlje od Srbije, a pogledajte nas prošle godine, pravovremeno, efikasno, sveobuhvatnim programom podrške i privredi i građanima, prvi paket iz aprila meseca, drugi paket iz septembra meseca, mi uspevamo da za rezultat za celu 2020. godinu imamo pad našeg BDP-a među najmanjim u Evropi od minus 1%. Imamo za rezultat da je stopa nezaposlenosti 9% u 2020. godini, u odnosu na 10,4% 2019. godine. Dakle, uprkos pandemiji korona virusa, uprkos ogromnoj ekonomskoj krizi svugde, mi imamo manji broj nezaposlenih 2020. nego 2019. godine, upravo zbog toga što smo zajedno sa vama koji ste glasali i, na kraju krajeva, uz podršku građana Srbije uspeli da pravovremeno primenimo i sprovedemo i prvi i drugi paket paket ekonomske pomoći i građanima i privredi i upravo imajući to u vidu idemo sa ovim trećim paketom.Takođe, što je važno za sve građane Srbije, u 2020. godini imamo rast zarada u odnosu na 2019. godinu. Prosečna neto zarada u 2020. godini realno je porasla za 7,7%, nominalno za 9,4%, dakle, uprkos pandemiji korona virusa, uprkos svemu. Imali smo apsolutno stabilnu inflaciju, imali smo kurs tokom 2020. godine dinara u odnosu na evro koji se nije promenio, a da vas ne podsećam kako smo imali problema pre desetak i i više godina kada je bila neka druga kriza u nekoj prethodnoj vlasti, sa nekim prethodnim režimom, pa kako je krenula kriza, tako je skočio i kurs, tako je otišla inflacija gore. te scenarije, odgovornom ekonomskom politikom, koordinacijom monetarne i fiskalne politike, izbegli na pravi način.Ono što je meni posebno važno, to su dva podatka. Još oko 2020. godine, pre nego što krenem na detalje oko rebalansa, ali mi je važno da razumete okruženje zašto i u kom trenutku ulazimo u rebalans budžeta za ovu godinu. Dakle, mi smo sa dva paketa pomoći prošle godine na takav način podržali privredu sa 100 evra koje smo dali svim punoletnim građanima, 6,2 miliona građana Srbije je primilo tu pomoć, mi smo, verovali ili ne, imali veću naplatu poreza na dodatu vrednost 2020. godine, i to za 5% u bruto vrednosti, za preko 30% u neto vrednosti naplate u odnosu na 2019. godinu. Dakle, imali smo zatvaranje naše ekonomije od 45 dana, imali smo razna ograničenja u kretanju, u proizvodnji itd, ali smo snažnim paketima pomoći, velikim novcem, kroz garantne šeme, kroz isplatu minimalnih zarada, kroz pomaganje građanima Srbije sa po 100 evra uspeli da obezbedimo nivo privredne aktivnosti, da obezbedimo da i trgovina radi, da promet radi, samim tim da naplatimo i više novca u budžet. Ne verujem da se to desilo u nekoj zemlji u regionu, sigurno nije, a verovatno ni u Evropi.Ono što je za vas i možda za sve građane Srbije takođe najvažnije, neto priliv stranih direktnih investicija 2,9 milijardi evra, bruto priliv skoro 3,1 milijardu. Dakle, kada pogledate, recimo, zemlje u okruženju, kada pogledate Crnu Goru, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, svi zajedno imali su 1,7 milijardi, a jedna Srbija imala je tri milijarde evra stranih direktnih investicija. Upravo dva paketa pomoći, upravo to što je država rekla – preuzimamo najveći teret krize na sebe, želimo da pomognemo našoj privredi, da pomognemo našim građanima.Možda najveći doprinos oporavku je što država svaku svoju obavezu isplaćuje u dan, u dinar, na vreme, ne kasni i time podržava našu privatnu ekonomiju, dakle, privatnike koji rade u našoj ekonomiji, na kraju krajeva, i javna preduzeća. To je upravo doprinelo tome da se imidž Srbije promeni, da se pokaže i da se vidi na konkretnom primeru, a konkretan primer, uvaženi narodni poslanici, je kada je velika kriza, pa se pokaže ko je lav, a ko nije lav, da se pokažemo kako smo ozbiljni, da sve svoje obaveze ispunjavamo, tako da nije ni slučajno što imamo toliki priliv stranih direktnih investicija prošle godine.Ponosan sam na to kada je negde u oktobru mesecu, novembru, ako se ne varam, bio kamen-temeljac za fabriku „Tojo tajers“ u Inđiji. Dakle, to je tada bila najveća japanska investicija, kada imate celu ili pola Evrope koja je zatvorena, priča o pandemiji korona virusa, mi samo ne da smo krenuli sa vakcinacijom, nego imamo i početak izgradnje fabrika. I pogledajte sada, imate opet još veću japansku investiciju „Nidek“ od dve milijarde evra u Novom Sadu. Dakle, sigurnost je tu, atraktivnost Srbije kao investicione destinacije je tu i, na kraju krajeva, verovali ili ne, najveći pokazatelj i najobjektivniji pokazatelj uspešnosti naše ekonomske politike je kreditni rejting, uprkos pandemiji korona virusa. Od tri najveće rejting agencije, dve su zadržale naš kreditni rejting uz pozitivan izgled, a jedna „Mudis“ je čak i povećala kreditni rejting za jedan nivo. To je prosto neverovatno, ali govori koliko nam je ozbiljna i odgovorna ekonomska politika, koliko je način na koji vodimo brigu o našim javnim finansijama, način na koji brinemo o svakom dinaru, a s druge strane način na koji ulažemo novac građana Srbije koji je u budžetu

u odnosu na BDP neće preći 60%. Dakle, taj nivo mastrikta držimo, ne želimo da dozvolimo da taj nivo se pređe, ali s druge strane zato nam je važno da realizujemo sve ove investicije koje su u rebalansu budžeta, da se borimo zajedno, da ostvarimo taj rast od 6% do kraja godine i da otvorimo mogućnost da nakon pandemije korona virusa taj rast naše ekonomije bude još veći u godinama koje dolaze. Zašto je rast najvažniji? Zašto svi govore o rastu? Pa, dakle, uvaženi građani Srbije rast znači nove investicije, više novca u budžetu, nova radna mesta, veći prostor za povećanje plata, za povećanje penzija.Dakle, celokupna ekonomska paradigma u ovom trenutku zasniva se i počiva na načinu da pronađemo da jedna ekonomija raste. Ovaj rebalans budžeta se takođe zasniva na tome i ta kombinacija ulaganja kroz treći paket pomoći, ulaganje u kapitalne investicije „Srbija 2025“ i ulaganje u borbu protiv pandemije korone virusa u smislu snaženja našeg zdravstva je pravi i jedini način da se to i ostvari.Oko ono što je vezano za treći paket pomoći, dakle prvi razlog zbog kojeg donosimo ovaj rebalans budžeta, ukupna vrednost ovog paketa je 257 milijardi dinara. To je kada saberete prvi, drugi i treći paket negde oko 17,2% našeg BDP-a.Ja sam više puta ovo pokazivao. Evo, ovaj grafikon sumira taj treći paket. Svakog meseca ćemo na neki način do kraja godine pomagati našu privredu i naše građane Srbije. Dakle, svakog meseca.Već smo isplatili, ovo crveno ovde je 50% minimalne zarade za sva preduzeća i i mikro i mala i velika preduzeća, milion i 130 hiljada radnika je ovog meseca dobilo od države Srbije po 50% minimalne zarade, to je 251 hiljada preduzetnika i privrednih društava. ih sve da nastave da koriste ovu vrstu pomoći.Takođe smo završili već i konkurs za pomoć autoprevoznicima, kao što smo i obećali, svaki auto prevoznik, s obzirom na to da smatramo da je to jedna od ugroženijih jedan od ugroženijih sektora tokom pandemije korona virusa, dobiće u narednih šest meseci 600 evra po autobusu.Takođe, smo završili već, to je ovo plavo ovde, ne znam koliko se vidi. Dakle, konkurs za pomoć gradskim hotelima 350 evra po krevetu, 150 evra po sobi, sličan program imali smo i prošle godine. Pomažemo sektorski i onima kojima je dodatna pomoć potrebna.Kada pogledate plan za maj za maj mi ćemo ukoliko se izglasaju zakoni danas i sutra 28. aprila krenuti sa prijavama za sve punoletne građane Srbije koji žele da od države dobiju 30 plus 30, dakle 60 evra.Prvih 30 evra uplatićemo u maju mesecu, drugih 30 evra uplatićemo u novembru mesecu. Dodatno na to, da ne zaboravim, našim najstarijim sugrađanima penzionerima pripada i 50 evra koje ćemo isplatiti u septembru mesecu, a u maju mesecu nas čeka takođe i isplata našim sugrađanima koji žive na teritoriji KiM 100 evra za svakoga koji živi, 200 evra koji živi na teritoriji KiM, 200 evra za one koji su nezaposleni i to nam je program koji završavamo u maju.U junu već, kao što vidite, imamo dodatni dodatnu podršku svim onima koji su evidentirani kod službe za zapošljavanje 60 evra za svakog onog koji nema posao trenutno i ko je evidentiran na evidenciji Službe za zapošljavanje i ono što je novo u ovom programu. Imamo dve pune minimalne zarade koje isplaćujemo svim samostalnim umetnicima.Dakle, to je ako uzmete u obzir da je minimalna zarada 250 evra, to je 500 evra svakom od njih i takođe još posebna sektorska pomoć po 500 evra, dakle dve pune minimalne zarade za sve zaposlene u ugostiteljstvu, u turizmu, turistički vodiči, rentakar agencije itd.Naravno, ovo dole, dve garantne šeme, koje su veoma važne, dakle, to se pokazalo kao izuzetno važan element, prvog i drugog paketa ekonomske pomoći od prošle godine, dakle 500 miliona evra, proširujemo postojeću garantnu šemu sa dve na 2,5 milijarde evra i dodajemo još 500 miliona evra, za ona preduzeća, za podršku onim preduzećima koja su imala veći problem i imala su negativnije posledice Korona virusa, tako da kod tog drugog paketa, odnosno kod te druge garantne šeme, država garantuje te kredite u većem iznosu, tako da podstičemo na taj način banke da lakše i brže daju novac preduzećima koja su u težem finansijskom položaju, na takav način doprinosimo i tome da sačuvamo i njihova radna mesta i da sačuvamo njihova biznis.Dakle, prvi, drugi i treći paket mera, na osnovu rezultata iz prvog kvartala, na osnovu toga da masovna vakcinacija u Srbiji još nije završena, da je i dalje globalna ekonomija nije krenula u neke visoke stope rasta, mi smo doneli odluku da idemo sa trećim paketom pomoći, da u ovom trenutku opet država na sebe preuzme najveći teret ove krize, ali i da obezbedi da nam se sačuvaju proizvodni kapaciteti, radna mesta i da na bilo koji način ublažimo negativne posledice korona virusa.Više puta sam govorio, evo pitaću i vas ovde, a šta bi se desilo, da nismo uradili prvi, drugi i sada treći paket, pomoći privredi i građanima, i šta bi se desilo da imamo te scenarije koje imate priliku da vidite u drugim zemljama, pa da vam se zatvore fabrike, ljudi ostanu bez posla, te fabrike ostanu bez tržišta, bez proizvoda i koliko bi nam milijardi evra trebalo, i vremena i godina da se ponovo vratimo i ponovo napravimo i otvorimo ta radna mesta.Pitanje je da li bi to ikada i uspeli. Ovo je veoma važna poruka.Dakle, da, mi preuzimamo najveći teret ove krize na sebe , ali mi želimo da sačuvamo radna mesta, da sačuvamo proizvodne kapacitete, i da kada se ova pandemija završi, da budemo najbolje pozicionirani, da svetlosnom brzinom krenemo dalje u rast i razvoj.Zato je drugi element i drugi razlog ovog rebalansa veoma važan, a to su kapitalne investicije.Uvaženi narodni poslanici, mi imamo pre vama u ovom rebalansu nikada veće kapitalne investicije, nikada. Gledali smo, kažem, 15,20, 30 godina unazad, posto našeg BDP, na nivou opšte države, mi ulažemo u kapitalne investicije. To je 430 milijardi dinara, 430 milijardi dinara, dakle 7,2 posto BDP.Poređenja radi, samo da imate informaciju, dakle, udeo kapitalnih investicija u BDP, 2010. godine, bio je 3,2 2013. godine samo 2 posto. Mi smo onda nakon završetka fiskalne konsolidacije taj procenat povećavali 2019. udeo javnih rashoda u BDP, bio je 4,9 posto. Evo danas 7,2 posto.Dakle, 430 milijardi dinara samo za ulaganja u infrastrukturu. Zašto? Zato što je apsolutno to najveći pokretač rasta jedne ekonomije i mi ne možemo mnogo da utičemo na to šta se dešava u globalnoj ekonomiji i kada će u nekom trenutku da se završi masovna vakcinacija u nekim drugim zemljama, kada će oni da pokrenu svoju privredu.Ono na šta možemo mi da utičemo, to je naš budžet i novac koji dajemo iz budžeta za javne radove, za izgradnju putne, železničke infrastrukture, zdravstvene infrastrukture, i svega ostalog što podiže kvalitet života građana Srbije, što naravno gura naš BDP napred.Mi ćemo biti verovatno jedinstvena zemlja u Evropi, skoro sigurno, ne znam u svetu.Mi u ovom trenutku gradimo nova četiri autoputa u Srbiji. Dakle, gradimo Moravski koridor, gradimo autoput Sremska Rača -Kuzmin, gradimo Preljina-Požega autoput, gradimo Ruma-Šabac-Loznica.U rebalansu budžeta, uvaženi narodni poslanici, imate novca i za četiri nova autoputa. Već smo počeli radove na autoputu od Surčina ka Novom Beogradu. Imate novac za autoput Niš-Pločnik-Merdare. Kada smo imali toliko novca za toliko autoputeva? Imate novca za dunavsku magistralu, dakle, od Požarevca pa ka Golupcu. Imate novca za nastavak radova Požega-Preljina i za Fruškogorski koridor, što je četvrti autoput. Dakle, za Fruškogorski koridor.Dakle, samo do kraja godine osam autoputeva ćemo graditi u Srbiji, uprkos pandemiji korona virusa, uprkos najvećoj ekonomskoj krizi. Naša odluka, naše opredeljenje je – idemo snažno sa investicijama, idemo sa tim da u što kraćem vremenskom periodu Srbija bude umrežena autoputevima.U ovom budžetu imate novac i za obilaznicu, završetak obilaznice i početak izgradnje i oko Novog Sada i oko Gornjeg Milanovca i oko Loznice, imate novac za početak izgradnje metroa u Beogradu.Kada se to desilo da imamo toliko novca i da ga investiramo na pravi način u ono što direktno pogađa i bezbednost kada je saobraćaj u pitanju, u ono što direktno pogađa rast našeg BDP, u ono što direktno pogađa kvalitet života u našoj zemlji?U rebalansu budžeta imate ono što je sada jedna od gorućih tema, a to je ekologija. Dakle, imate povećan budžet Ministarstva ekologije za 50%.Imate 50%.Imate novac koji smo obezbedili za početak izgradnje kanalizacionih mreža i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda od 3,4 milijarde evra, koje je u budžetu Ministarstva za građevinu, infrastrukturu i saobraćaj 22 lokalne samouprave iz tog paketa kreću radovi ove godine, ono što je deo projekta „Srbija 2025“, ono što je predsednik Vučić obećao, dakle, da završimo kanalizacione mreže u svim lokalnim samoupravama i da u svakoj izgradimo fabriku za prečišćavanje otpadnih voda. E, novac za to u ovom rebalansu budžeta imate.Kada je zdravstvo u pitanju, treći razlog za usvajanje ovog rebalansa budžeta, mi smo dovoljno novca ostavili za nabavku vakcina za najgori scenario. Dakle, za nabavku vakcina, za nabavku lekova, nabavku potrebne opreme koja je neophodna kako bismo se ubrzano i na pravi način izborili sa pandemijom korona virusa.Ne samo to, takođe smo ostavili novac i za dalja ulaganja u infrastrukturu u zdravstvu. Dakle, završetak izgradnje Kliničkog centra Srbije u Beogradu, početak rekonstrukcije KC Vojvodina u Novom Sadu, završetak i opremanje Doma zdravlja u Borči, završetak i početak radova KC u Kosovskoj Mitrovici, Dom zdravlja u Gračanici, završetak rekonstrukcije opštih bolnica i zdravstvenih ustanova od Loznice, Smederevske Palanke, Vranja itd. Sve je to u ovom rebalansu budžeta.Zemlje se u ovom trenutku ne rangiraju samo po tome koliko im je jaka ekonomija, nego se rangiraju i po tome koliko im je jako zdravstvo, a mi smo ogroman napor uradili da podignemo i da ojačamo našu infrastrukturu.Svedoci ste toga da smo napravili dve nove kovid bolnice u roku od četiri i po meseca tokom prošle godine. U ovom rebalansu budžeta imate novac i za novu kovid bolnicu u Novom Sadu. Imate novac i za novu fabriku vakcina koju ćemo graditi. Dakle, bićemo jedna od retkih zemalja u svetu koja će imati svoju proizvodnju vakcina. Taj novac je u ovom rebalansu obezbeđen.Inače, da ne zaboravim da vam pročitam samo jedan broj, pa ćete videti koliko nam je važno ulaganje u zdravstvo. Godine 2019. ukupna ulaganja u zdravstvo u Republici Srbiji bila su 289 milijardi dinara. Sada u ovom rebalansu ukupno 417,7 milijardi dinara. Dakle, za milijardu evra su nam veća ulaganja u zdravstvo na godišnjem nivou u periodu od samo dve godine. Dakle, ogromna ulaganja, ogroman napor da obezbedimo ono što cenu nema a to je zdravlje naših sugrađana.U ovom trenutku, ja sam samo želeo da vam dam informaciju, pošto sam gledao podatke od jutros,

broj jedan, ili broj dva u Evropi po prvom kriterijumu, dakle, po broju vakcina, prvih vakcina koju su građani primili, po broju revakcinisanih, na milion stanovnika mislim da držimo i dalje prvo mestu u Evropi.Dakle, ogroman napor koji smo učinili kako bi sačuvali zdravlje naših građana, zdravlje cenu nema, zato imate nikada veća ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i u budžet za zdravstvo u celini.Od 1. marta ove godine, ono što verovatno i znate, povećane su plate u Vojsci Republike Srbije, oficiri su dobili povećanje plata od 4%, podoficiri povećanje plata od 8%, a profesionalni vojnici od 12%. To je dodatnih, na godišnjem nivou tri milijarde dinara koje smo obezbedili u budžetu za plate, za naše vojnike.Inače smo, da vas podsetim, od 1. januara od 1. januara ove godine imamo povećanje penzija po švajcarskoj formi od 5,9%, imamo povećanje minimalne zarade, takođe od 6,6%, imamo povećanje plata u javnom sektoru od 5%, dakle, jedna smo od retkih zemalja koja uprkos pandemiji korona virusa, uprkos ogromnim problemima u ekonomiji, akcenat stavila i zadržala na povećanju životnog standarda građana Srbije.Dakle, rastu nam plate, rastu nam penzije i to je jedan od naših postulata. Bez obzira na ekonomsku krizu, uvek će biti novca i za plate i za penzije, a sa druge strane, ukoliko se zajedno izborimo za veći rast naše ekonomije otvaramo prostor za dalje njihovo povećanje.Ukratko, još samo, pa ćemo o detaljima tokom rasprave, u ovom rebalansu budžeta imate dodatnih 5,5 milijardi dinara za našu poljoprivredu. Dakle 5,5 milijardi dinara. Time dolazimo do onog koji je definisan i zakonom da se ukupno za poljoprivredu izdvaja 5% budžeta, 2,5 milijarde izdvojeno za podsticaje za direktna plaćanja, dakle, premija za mleko, za biljnu proizvodnju, podsticaji u stočarstvu, a 2,4 milijarde za mere ruralnog razvoja u vidu podsticaja za podizanje zasada, nabavke, opreme, traktora itd.U rebalansu budžeta imate 100 miliona dinara za vaučere, da podstaknemo i dalje putovanja u našoj zemlji.Imate 300 miliona dinara podrška Ministarstvu kulture za dodatni razvoj naše filmske industrije.Imate nagradni fond od 350 miliona dinara za nagradnu igru „Uzmi račun i pobedi“, koja se pokazala izuzetnom u smislu podizanja svesti naših sugrađana, kako i treba da se borimo protiv sive ekonomije i da prilikom svake kupovine uzimamo fiskalni račun.Omladina i sport, povećanje njihovog budžeta za 1,9 milijardi dinara. Mislim da smo stavili svako moguće sportsko takmičenje i mislim da ih ima negde oko 50 u 50 u ovoj godini. Dakle od Međunarodne biciklističke trke Banja Luka – Beograd, Atletskog Balkanskog prvenstva za seniore, pa do Svetskog prvenstva u boksu ove godine i Svetskog atletskog prvenstva u dvorani koja se održava naredne godine.Dakle, sve je to, takođe u budžetu Ministarstva za sport. Dodajući na to, takođe i novac koji je neophodan za završetak multifunkcionalne dvorane na Košutnjaku. Dakle, opet investiramo i u sport, u naše mlade, ali takođe, investiramo i u potrebnu infrastrukturu.Narodni

tu zbog pandemije korona virusa, borimo se, evo već preko godinu dana na dva fronta, i za spas naše ekonomije i za zdravlje naših sugrađana. Ogromne smo uspehe uradili u procesu nabavke vakcina, otvaranje novih kovid bolnica, opremanja postojećih kovid bolnica, kao što sam malo pre i rekao, izneo podatke, tu smo prvi u Evropi ili delimo prvo mesto u Evropi, dakle ogroman napor. Zdravlje nema cenu i u ovom rebalansu budžeta imate sav potreban novac za nabavku i lekova i svega ostalog što nam je neophodno da funkcionišemo.S druge strane, za našu ekonomiju kroz treći paket pomoći našoj privredi, kroz nikada veće kapitalne investicije, ulaganja u našu infrastrukturu. Borimo se za 6% rasta do kraja godine, borimo se za veći životni standard naših sugrađana i borimo se za to da kada pandemija korona virusa stane, kada se zaustavi, kada je pobedimo, budemo među prvim ili prvi opet u Evropi po stopi rasta naše ekonomije, što za rezultat onda ima i povećanje plata i povećanje penzija i nešto što se zove

Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri, kolege poslanici, mi smo na Odboru za finansije imali prilike da razmatramo rebalans budžeta, zatim osam zakonskih predloga i tri sporazuma koji će biti ove nedelje na dnevnom redu.Ono što smo imali prilike da čujemo to je, na osnovu izlaganja ministra finansija, imali smo izlaganje Fiskalnog saveta koji je uvek tu i daje svoje ocene kada je u pitanju budžet Republike Srbije i rebalans budžeta i imali smo izlaganje, nekako smo uveli tu praksu da pozivamo i predsednika Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP-a koji je Vlada još 2014. godine, kada je gospodin Vučić bio premijer Vlade Republike Srbije, gospodina Miladina Kovačevića.Na osnovu svih tih izlaganja, u stvari stručnog mišljenja, videli smo da, kada govorimo o Predlogu rebalansa koji je na ovaj način koncipiran, koji pokazuje budućnost Srbije koja treba da da rezultate u svim segmentima razvoja našeg društva, da one ocene koje do sada dobijamo od Fiskalnog saveta uvek su negde na granici granici konzervativnog razmišljanja i sukoba različitih ekonomskih škola. To smo imali prilike upravo u toj oceni da čujemo da Fiskalni savet, kao i prošli put, smatra neopravdanu podršku građanima prošle godine što je bilo u paketu od 100 evra svakom građaninu, ove godine 60 evra, smatra neopravdanim i da je zbog toga taj deficit mnogo veći nego što bi trebao da bude.Ono strane gospodina Kovačevića to je da te projekcije upravo pokazuju da postoji prostor za ovako neko povećanje, zato što današnja ekonomija ne može da se nosi određenim konzervativnim ograničenjima koja su ranije škole imale i upravo ono što daje mogućnost razvoja i veća ulaganja u infrastrukturu, koje je predložio ministar finansije, u stvari daje mogućnost za postizanje visoke stope rasta. Kao dokaz tome ministar je izložio jednu tabelu ne samo zemalja centralne Evrope, na koju se poziva Fiskalni savet da trebamo da gledamo, već cele EU koji je pokazao da odnos između rasta i deficita u stvari pokazuje suštinu mogućnosti svakog društva da napredujete, pa tako pogotovo u vreme pandemije, pogotovo u vreme kada mi treba sve negativne posledice da umanjimo, zaustavimo kada je u pitanju pandemija.Ono što ovaj rebalans budžeta po prvi put daje to su u stvari one visoke stope ulaganja kada je u pitanju infrastruktura, zatim onaj deo koji se odnosi na zdravstvo. Po prvi put imate izgradnju bolnica u vreme pandemije kada radite taj rebalans budžeta i otvaranje fabrika za proizvodnju vakcina. Znači, to u svetu ne postoji. U ovom trenutku nijedna država u regionu ne radi, pa čak ni u članicama zemalja EU. Znači, Srbija je ta koja kroz kroz ovaj postojeći makroekonomski okvir daje mogućnost da sačuvamo zdravlje naših građana Srbije, da investiramo kroz visoki stepen ulaganja u infrastrukturu i da na osnovu toga dajemo podršku svim građanima bez razlike.Mi smo čuli čuli na sednici da se posmatraju određeni multiplikatori, pa sada mi treba svoju ekonomiju na osnovu tih multiplikatora da smanjujemo, da ograničavamo. Onaj odgovor koji je ministar dao, da ljudi nisu multiplikatori, je upravo ta odgovornost političara da mora da napravi razliku između toga šta je interes građana, a šta su suve brojke koje nekada ne odražavaju pravo stanje stvari i realnost u životu.Pokazalo se to u prethodnoj godini na osnovu ova dva paketa, a sada gledamo i ovaj predlog trećeg paketa podrške građanima i uopšte podrške privredi Srbije da jednostavno to daje rezultate.Mi kao država ne bi imali tako pozitivne rezultate i kada je u pitanju najmanji pad BDP-a i prošloj godini i planirani visoke stope rasta od 6% u ovoj godini i ne bi imali kada je u pitanju zaduživanje, zaustavljanje na tom 60% BDP-a kada je u pitanju mastriht, jer mnoge države su otišle u to zaduživanje ne preko 60%, nego preko 80% i to su razvijene države zemalja EU.Prema tome, mi smo zaista imali jednu konstruktivnu raspravu na odboru. Ono što nam je drago da je Fiskalni savet podržao i pohvalio deo koji se odnosi na investicije u zaštiti životne sredine, u infrastrukturu, za podršku zdravstvu, za podršku svim ovim segmentima društva o kojima su pisali mnogo puta do sada i očito je jedina ta kritika koja se odnosi na taj budžetski deficit pokazala da imamo odgovore i na takve kritike.Za nas je važno koji su interesi građana Srbije zaštićeni i gde imamo budućnost da mladima možemo da ponudimo zaista otvaranje novih radnih mesta i nove privredne mogućnosti upravo zbog toga da bi razmišljali o tome kako ćemo živeti u vremenu koje dolazi, u vremenu informativne… Jedna rečenica.U vreme kada se pripremamo za potpuno novu četvrtu industrijsku revoluciju.Zahvaljujem se, pre svega, ministru što je imao prilike na odboru zaista da nam pruži puno podataka na osnovu kojih ćemo imati konstruktivnu raspravu. Hvala. ima izvestilac Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević. Hvala vam, predsedavajuća.Uvaženi ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo raspravljali smo o Predlogu zakona o izmenama Zakona o budžetu i ostale predloge odluka o davanju saglasnosti, da ih sada ne nabrajam.Ono što je važno jeste da danas možemo da govorimo o rebalansu budžeta iz nekoliko razloga. Pre svega, ono što smo čuli od samog ministra, da bismo nastavili borbu protiv korona virusa i koliko god budemo mogli smanjili negativne posledice epidemije, ali da bismo u isto vreme nastavili privredni rast i omogućili nova ulaganja ne samo u zdravstvo, već i u kapitalne projekte u drugim oblastima.Vlada Srbije je prošle godine sprovela paket mera podrške građanima i privredi u iznosu od oko 704 milijarde dinara, što je bilo oko 13% našeg BDP-a i to je uticalo, pre svega, na smanjenje negativnih posledica i očuvanje ekonomije.I ove godine je, kao što znate, predviđen određeni paket mera. Na osnovu predloženog rebalansa svakog meseca će biti moguć neki vid podrške, jer izdvajamo 257 milijardi dinara.Dakle, dinara.Dakle, imaćemo isplatu tri puta po pola minimalne zarade za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća. Dalje, navešću sektorsku podršku autobuskim prevoznicima koji će dobiti 600 evra po autobusu u narednih šest meseci i sektorska podrška koja je jako značajna za turizam, koja će obuhvatiti gradske hotele koji će dobiti po 350 evra po krevetu i 150 evra po sobi.Prošle godine, želim da naglasim da je 6.200.000 građana iskoristilo pomoć

Nacionalne službe za zapošljavanje predviđeno još 60 evra.Kada gotovimo o ulaganjima u zdravstvu, između ostalog, biće izgrađena još jedna kovid bolnica u Novom Sadu. Biće završeni klinički centar u Novom Sadu i u Beogradu, kao i uopšte bolnice i domovi zdravlja širom Srbije. Čak za jednu milijardu evra su ove godine veća izdvajanja za zdravstvo.U proteklih godinu i nešto dana od kako smo pogođeni korona virusom pokazali smo da možemo da sa jedne strane sačuvamo zdravstveni sistem i zdravlje građana, ali i da nastavimo sa velikim infrastrukturnim i drugim projektima i razvojem Srbije, jer pre svega smo pokazali da imamo domaćinski odnos prema budžetu i da imamo Vladu koja, naravno, sprovodi odgovornu politiku očuvanja finansijske stabilnosti.Obzirom na vreme koje imam kao izvestilac odbora, ovo su samo neke stvari o kojima sam ja izabrala da govorim. Naravno, važno je sve što je ministar pomenuo za lokalne samouprave i važan program 2025.Zbog svega što sam navela i zbog svega što ćemo čuti i od vas, ministre, predlažem da podržimo ove predloge u danu za glasanje. Hvala. **Marija Jevđić** Zahvaljujem.Reč ima izvestilac Odbora za poljoprivredu, narodni poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, kao predsednik Odbora za poljoprivredu, želim da prenesem zahvalnost svim članovima Odbora, nosiocu izborne liste i Vladi Republike Srbije koji su razumeli potrebu da zbog većeg broja podnetih zahteva za subvencije i podsticaje u poljoprivredi uvećamo agrarni budžet za 5,6 milijardi. To je gotovo 50 miliona evra. Verujem da Vlada Republike Srbije, da predsednik Republike Srbije, da Narodna skupština Republike Srbije ceni prehrambeni suverenitet koji ova zemlja ima.Mi koji se bavimo poljoprivredom razumeli smo i zdravstveni suverenitet koji ova država u ovom trenutku ima ili ga stiče. Te dve stvari se prepliću, jer često zbog intenzivne poljoprivrede rastu potrebe za zdravstvenim uslugama. Onaj koji ima dovoljno hrane za svoje građane, ima višak, taj je u političkoj prednosti nad onima koji ne mogu da zadovolje potrebu svog stanovništva.Takođe, sad onaj koji ima zdravstvene usluge, koji ima vakcine, lekove i bolnice, stiče zdravstveni suverenitet, odnosno stiče prednost nad onima koji to nemaju. Ovi naši nesrećnici koji danima protestvuju zato što je zemlja ravna ploča i zato što se kroz vakcine primaju, ne znam šta sve dolazi pod kožu, čipovi, oni to ne razumeju.Dame i gospodo narodni poslanici, Bog daje orah, ali ne lomi ljuske. Bog je nama dao plodnu zemlju, Bog je dao dobru klimu, Bog je dao vredne ljude, ali nešto zavisi od nas koji se bavimo poljoprivredom i od onih koji trebaju da stimulišu razvoj poljoprivrede.Kroz poljoprivredu ne dižete samo prehrambenu sigurnost svog stanovništva. Vi kroz poljoprivredu dižete i građevinsku industriju, dižete mašinsku industriju, hemijsku industriju, jer za očekivati je da poljoprivrednici ovaj novac koji su dobili ulože u njive, zasade, štale, staje, stoku. Neće poput Đilasa iznositi pare na belosvetska ostrva, Sejšele, Mauricijuse, Maldive, itd, sva ta belosvetska ostrva. Oni će to uložiti u njivu i država će od toga imati koristi.Samo koristi.Samo da podsetim da seljaci nisu samo primaoci subvencija i javnih rashoda, seljaci su i davaoci prihoda, odnosno učestvuju u punjenju budžeta, jer sve što ste dali poljoprivredi, ako ste dali poljoprivredi osam milijardi za ruralni razvoj, istog trenutka oni kad nabave mašine, sadnice, itd, oni vama vraćaju 40% od onog što ste dali. Pri tome, podižu mašinsku industriju, itd, podižu broj radnih mesta, pri tome, seljaci plaćaju zakupninu za poljoprivredno zemljište. Pri tome, seljaci plaćaju na stotine miliona litara nafte, plaćaju akcize kao i svi drugi, kao da voze automobile.Seljaci pune budžet i zaslužili su da kao proizvođači hrane, da od države dobiju izdašnija sredstva i mi mislimo da rastom BDP-a, rastom srpskog budžeta, da će ovih 5% premašiti sadašnjih 56 milijardi, koliko je agrarni budžet, dakle, da će to jednog dana iznositi milijardu evra, pre ono kad uđemo u EU, jer da bi bili konkurentni, moramo da imamo isti nivo podsticaja koji imaju zemlje EU. Ja tvrdim da bi naši seljaci u tom slučaju zgazili, pod znacima navoda, poljoprivrednike u evropskoj industriji kada bi radili pod istim uslovima pod kojima oni rade.Na kraju, da ne dužim, da zaključim, Kisindžer je rekao - ko kontroliše hranu, kontroliše ljude. Ko ima prehrambeni suverenitet, ko ima zdravstveni suverenitet, ima političku moć nad onima koji to nemaju u regionu. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima predsednik poslaničke grupe Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma. Izvolite. **Dragan D. Marković** Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici,

Neću biti dug u svom izlaganju.Želim da pohvalim ovaj rebalans budžeta, imajući u vidu da ja već 17 godina se bavim budžetom lokalne samouprave i 17,2% od ukupnog BDP-a da se odvoji za investicije i za nešto što u ovom trenutku je veoma neophodno, onda možemo slobodno reći da će taj novac otići tamo gde treba.Neki novac od ovih investicija će se vratiti, neki će poboljšati zdravstvenu situaciju građana Srbije, stabilnost privrede i sve ono što se zove danas život, a posebno subvencija za poljoprivredne proizvođače koji se u poslednje vreme bore da prodaju svoje proizvode,

i oni koji kupuju i preprodaju stoku koju uzimaju od seljaka. I uvek je tu poljoprivredni proizvođač bio žrtva. Da vidimo samo kako da im pomognemo da nakupci ne mogu da zarađuju mnogo na poljoprivrednim proizvođačima, a da oni imaju štetu, jer ne mogu da ugrade u svoj poljoprivredni proizvod ono što se zove razlika u ceni kada proda iz štale svoje ili iz staje živu vagu ili junad, telad, svinje, tovljenike nekom, a taj neko po pet puta većoj ceni prodaje u klanici, pa kada cena padne, žive stoke, ne pada ni cena prehrambenih proizvoda i prerada mesa u kasapnicama.Ja sam ove godine posebno pratio sve ono što radi Ministarstvo finansija i u vremenu kada nas je nešto zateklo što niko nije očekivao, a zateklo je i ceo svet, naša država je među prvima pomogla privredi i nema otpuštanja radnika. "Mercedes" je zatvorio deo svog pogona. svog pogona. Fabrika VW koja proizvodi "Audi", "Golfove" i "Pasate" zatvorila deo svog proizvodnog pogona gde se proizvode vozila "Golf", a u Srbiji nijedna fabrika nije zatvorena, iako je otpušteno, veoma mali broj radnika je otpušteno, zato što je država davala subvenciju i davala pomoć radnicima, a poslodavac koji je uzimao pomoć ne može da otpusti radnike narednih šest meseci. I to je dobra kopča.Danas kopča.Danas čujemo da će biti određena pomoć i za ugostitelje i za vlasnike autobusa, imajući u vidu da sada imaju i konkurenciju, ne konkurenciju, reći ću slobodno da su taksisti registrovani za prevoz putnika, da imaju pravo da prevoze putnike, ali nije kao što je bilo pre. Tamo gde ima besplatnog prevoza autobusa, kao što je u Jagodini, možda još u nekoliko gradova u Srbiji, mnogo je lakše. Mi smo zamolili sve poslodavce da isplaćuju putne troškove onima koji dolaze iz sela u grad na posao, a ne plaćaju autobuski prevoz.Ja sam vodio, ministre, jednu delegaciju u Egipat. To je delegacija od 100 lekara iz 15 bolnica, medicinskih centara i domova zdravlja.To su ljudi koji su obišli ceo svet. Znate li šta su rekli? Da je Srbija Švajcarska,

Egipat jeste Afrika, ali najmoćnija sila na Bliskom istoku je Egipat, oni su rekli da su putovali, obišli mnogo država i da se ponose što tamo gde su zaposleni mogu da izvrše zdravstvene usluge pacijentima i da smo među prvima imali četiri vrste vakcine, gde pojedine, mnogo moćnije države od Srbije nisu imale nijednu.Ne samo da smo pomogli i otvorili granice da se vakcinišu i građani iz bivših republika koje su činile Jugoslaviju, već smo dozvolili i strancima, onima koji imaju fabrike u Srbiji, pa čak i njihova familija koja nema mesto boravka u Srbiji, dolazili su u Srbiju da se vakcinišu.To je nešto što pričaju ljudi koji znaju i koji su imali mnogo seminara iz oblasti zdravstva i da bi čovek znao kako živi, on treba da se uporedi sa komšijom, sa nekom silom itd. Srbija je priznata u svakom smislu te reči. Neću reći da smo mi vojna sila, ali smo opremljeni za respekt kada je u pitanju i vojno oruđe i policijsko oruđe, i ne samo to, nego su i plate povećane, moral je veći sada zaposlenima u Vojsci i policajcima. Nekada su imali jedne cipele, jedne čizme i jedno odelo, pa su morali da čekaju da se osuši to odelo da bi išli na posao. Danas je to mnogo drugačije.Otvara se i gradi se nešto što u drugim državama se ne gradi. Slobodno mogu reći, uvek sam se upoređivao, kada sam nešto radio, sa onima koji su najjači, najveći, ne da ja njih prevaziđem, ali da gledam šta oni rade, da smo mi prevazišli Nemačku, da smo prevazišli Veliku Britaniju koja je desna ruka Americi i, na osnovu broja stanovnika kada se uporedimo sa Amerikom, znate šta smo mi za njih, kao što oni cene državu, odnosno grad Las Vegas, tako smo mi za Amerikance. Oni imaju jedno 10% stanovništva koje nemaju struju,

i nije se vraćao 10 godina, kad se vrati u Srbiju, on osim naziva ulica ništa ne može da prepozna, ne samo kad je u pitanju Beograd, već i ostali gradovi u Srbiji.Nekada je bilo ministarstvo za ravnomerni razvoj, međutim sada tog ministarstva nema, ali sada radi Vlada i država na predlog predsednika države da svi gradovi u Srbiji imaju ravnomerni razvoj i da se gradi od puteva, preko fabrika. Zamislite u nekim malim opštinama kao što je Lebane, Kuršumlija da se prave fabrike. male opštine bile interesantne za vlast samo u izbornoj kampanji, a kad se završe izbori oni kažu to je malo biračko telo, ništa od obećanja, pravi se samo u velikim gradovima i tamo gde žive visoki funkcioneri. Konkretno, nekada su to bili Beograd, Novi Sad, čak i Kragujevac je zapušten, a danas je to mnogo drugačije.Kada pogledamo i druge oblasti u našoj državi i sport i kulturu i fabrike i prosvetu i kako izgledaju naše škole, više nema, pazite, tih poljskih toaleta, kako su nekada govorili, pa su se oni iz bivše vlasti hvalili, kada naprave sengrup u jednom gradu, da otvaraju sengrup, seku vrpcu. Znate, to je bilo mnogo smešno u 21. veku, da se dešava i da se neko time ponosi.Mogu

ali u tome je poenta da se u nečemu i ne slažemo, ali od kapitalnih stvari, kapitalnih investicija, ono što je nacionalni interes, tu moramo da budemo svi jedinstveni i svi da dišemo istim plućima.Vidite, nama je otvoreno 18 poglavlja, a nisu zatvoreni. Nisu oni zatvorili ta poglavlja zato što mi loše radimo ili imamo pad BDP ili nemamo rejting. Vi ste rekli da imamo rejting kod banaka ili bonitet. Znate, kada imate bonitet možete da radite šta hoćete, imate varijantu B, a to su banke, da se premosti dok se dođe do para. To druge države nemaju i ne mogu time da se hvale.Vi znate da ja nemam dlake na jeziku. Kad smatram da nešto nije u redu ja kažem. Znači, ova vlast i ova država, tu moram da pomenem i mog koalicionog partnera SPS, JS, bez obzira što mi nemamo iz JS ministre i visoke funkcionere, ali pomažemo i radimo kao da imamo tri ili četiri ministra.Da se vratim na Egipat, tamo sam otišao kao čovek koji je dobio priznanje - najpopularniji stranac u Hurgadi. Imao sam nekoliko sastanaka i bio sam prisutan na večeri kod najbogatijeg Egipćanina u regiji Crvenog mora, prve večeri, kada je bio Ramazan i bio sam ponosan što sam video te običaje i što me je pozvao neko ko je, mogu slobodno reći, ekonomski moćnik i zamolio

Verovali ili ne, evo, Žika mi je tu, jednog dana nam je bio domaćin jedan veliki privrednik koji već otkupljuje žito iz Srbije. Ništa nismo ni jeli ni pili sa njim zajedno, vozio nas je na svojoj jahti, jel bilo Žiko? Znači, ispoštovali smo. Ja sam imao kalorije, mogao sam, ali on je bio impresioniran, čak sam ga zamolio, iako ne pušim, jel nije greh da zapalim jednu, kaže nije.Nosim nije.Nosim veoma pozitivan utisak iz Egipta, iz zemlje u kojoj je većinsko stanovništvo muslimansko. koji su pravoslavci, i njih smo upoznali, imaju ista prava kao što i sve druge manjine imaju pravo u Srbiji. Mi poštujemo njihove praznike, oni naše i da međusobno zajedno sarađujemo u interesu Srbije.Na primer, gospodin Zukorlić ima pravi naziv svoje partije „Pravda i pomirenje“. Jedno smo bili i on i ja 2000. godine, ali danas je došlo vreme da se mi pomirimo, da radimo, a ne stalno neke militantne poruke i napad na Srbiju od nekih bivših političara, pa evo sada i Slovenija je nešto počela da traži, što ne stoji nigde, ni u jednom sporazumu. Sve je to ljubomora i ekonomska moć naše države. I ona vežba što je bila pre neki dan na Pasuljanskim livadama je, takođe, možda trn u oku nekom.Znate nekom.Znate šta, imati viziju i da ne poslušate da uvedete sankcije Rusiji, da ne poslušate da ne sarađujete sa Kinom, kako je bio nalog prema Srbiji… prema Srbiji… Brisel se ljutio što smo otišli u Ameriku da razgovaramo sa Donaldom Trampom itd. Šta se sada dešava? Sada i Austrija i Nemačka kupuju ruske vakcine, zaboravili na ekonomske sankcije. sankcije. Srbija, ne samo da dobro radi, nego ima i dobru viziju.Mogu da vam kažem da to što međunarodna zajednica osporava Srbiji za to su krive neke opozicione partije koje su milijarderske, i to je, mogu slobodno da kažem, milijarderska partija Dragana Đilasa koji je dao sebi slobodu i svojoj radnici Mariniki Tepić, ona je radnik u kompaniji milijarderskoj Dragana Đilasa, da me napadnu, da kažu kako sam, ne znam, zavodio maloletnice.Evo kako izgleda taj njihov zaštićeni svedok

da napadne mene i moj grad Jagodinu. Kažu – plaši se on od Palme. Da, plaši se od Palme pa sakrio lice, a ne plaši se da uđe u RTS, ovde ima i slika, kad su upali sa motornom testerom. Tada se ne plaši. Zašto su ga sakrili? Da mi ne znamo kako se zove. Inače, on se zove, taj skremblovani zaštićeni svedok, Branislav Radosavljević, koji je bio prvo u partiji Vuka Jeremića, pa je otišao u milijardersku partiju kod Đilasa, a ovaj Đilas mu nije kupio ni dva džempera, bar da zameni čovek, nego u istim džemperima drži konferencije, itd. Ima kvalitetan sat.Ja sada ne želim u ovom vremenskom periodu da pričam o Đilasu i Mariniki Tepić. Sam sam otišao u tužilaštvo i prijavio se i sad Marinika kaže – zašto tužilaštvo nije podiglo krivičnu prijavu protiv Palme? Vi morate da dokažete to što pričate, koja su ta lica, gde se desilo, pa nakon toga da se podigne prijava protiv lica koje je učinilo takvo delo ili laž.Pozivam nadležne organe da rade po zakonu i i u zatvor, ako se desi da se dokaže to što laže zaštićeni svedok i radnica milijarderske partije Dragana Đilasa, da idem u zatvor ili ja ili ona.Pozivam Đilasa, radnicu njegovu Mariniku Tepić i ovog zaštićenog svedoka, funkcionera Đilasove partije Branislava Radosavljevića, da idemo na poligraf. idemo na poligraf. Neka oni kažu sve za šta me napadaju, poligrafista sastavi ta pitanja, posle njih idem ja i ukoliko neko od nas ne prođe na poligraf, da potpiše da ide odmah u zatvor.Dame

Kažu da poslanici stalno pričaju o Đilasu. Pa, traže odgovor. Reci – imam ili nemam. Imam, zaradio sam tako i tako, platio sam porez na dobit ili nisam. Ako nisi, objasni zašto nisi. Ne razumem zašto krije? Posle toga je on poslao njegovu radnicu iz milijarderske partije Mariniku Tepić u Jagodinu, gde je napala i rekla – svaka žena koja se zaposli u Jagodini, ja joj dam telefon, ako se dobro druži dobije posao, ako se ne druži dobro, ne dobije posao. Jutros je bilo 320 žena, sada su mi javili – 400 žena su se dobrovoljno prijavile da tuže Mariniku Tepić. Tužiće je da dokaže koja je to žena, koja je to majka, koja je to devojka imala takav način komunikacije sa mnom.Uopšte ne želim sada da pričam o pojedinostima kako se zapošljavaju radnici i da se pravdam, tražim od tužilaštva da radi svoj posao. Da je tužilaštvo radilo svoj posao, Đilas bi odavno bio u zatvoru. Nego – šta će da nam kaže međunarodna zajednica.

Ja se kontrolišem, koji sam privrednik 40 godina, gde mi je promet manji 85% od pre 12 godina, a Đilasu se hiljadu puta mesečno i godišnje uvećavao promet na sekunde, monopol, itd. Ako ne prihvatite da potpišete ugovor, onda imate problem, kao vlasnik medija, itd.Gostujući itd.Gostujući na nekoliko televizija, pošto sam interesantan sagovornik, dižem rejting za nekoliko šerova, rekao sam – sada da je Đilas na vlasti, on bi grdne pare zaradio na moje gostovanje, jer njegove sekunde su bile u zavisnosti od gostiju. Kada gostuju uspešni gosti, onda sekunda ide puta sekunda ide puta 10.Kolege poslanici i poštovani građani Srbije, da znate da nema ničeg što je istina u ovome. Oni to moraju da dokažu. Naravno da ne mogu da nađu ta lica o kojima su pričali. Kažu – žurke. – žurke. Ja sam čovek koji ne može da živi bez muke. Moj sin je svirao harmoniku i izdao dva CD-a. Žika, moj portparol i moja šefica kabineta u tašni nose mali zvučnik gde preko Jutjuba slušamo muziku najmanje dva-tri sata dnevno. To je moj ventil. Ne pijem alkohol i volim muziku. Ako volim muziku, ne mora da znači da tamo na tim skupovima se dešava ne znam šta. Kažu da je bio Ivica Dačić i Aleksandar Antić. Pa šta ako su bili? bili? Nikad nije bilo manje od 30-40 ljudi, i to kada? Kada otvaramo fabrike, kada razgovaramo sa stranim investitorima, kada se dešava nešto pozitivno za grad itd.

i da vam kažem da ono što je bilo u mojim mislima vi ste ubacili u rebalans. Ne u mojim mislima da sam ja mnogo pametan, ali ja imam kontakt sa građanima, sa privrednicima itd. Nikada se nije, ministre, desilo da neko ko ima 300 radnika ili 150 kaže „dobro je“. Sada se dešava.Kada se uporede tamo gde izvoze u zemlje EU, razgovaraju sa svojim kolegama, kažu: „Srbija je najbolje mesto za investicije“ i zato ćemo imati veliki priliv Srba koji se nalaze u dijaspori, doći će u Srbiju da rade i oni koji imaju mnogo para. Nemojte da budete gastarbajteri u EU. Dođite u vašu državu gde ste rođeni, tu radite i tu su najbolji uslovi. Hvala.

Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre sa saradnikom, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, rebalans budžeta je zapravo nešto što je potpuno uobičajeno za normalno funkcionisanje države, čak i u normalnim okolnostima, a kada se to dešava u okolnostima koje nisu baš tako normalne, onda je to od posebnog značaja i nešto što je sasvim logično i prihvatljivo i što treba pozdraviti i podržati.Ono što mi je prvi utisak da se nekada u ovoj sali u Narodnoj skupštini bilo je uglavnom uobičajeno da se vrši rebalans budžeta sa ciljem kako da pokrijemo plate državnoj administraciji ili kako da isplatimo penzije, drugim rečima kako da preživimo, kako da se obezbedi minimum funkcionisanja platnog sistema. To je ono što, hvala Bogu, danas nije. To je zapravo pokazatelj da se vrši rebalans budžeta, odnosno da se traže sredstva kako da se pokriju osnovni troškovi.Međutim, vrši promena Zakona o budžetu tokom godine sa ovakvim obrazloženjima, sa ovakvim ponudama, onda je to za radost, onda je to nešto sasvim drugo.Dakle, drugo.Dakle, mi ne vršimo promenu Zakona o budžetu, kako bi izdržali do decembra kako tako, kako bi preživela državna administracija i penzioneri, već zapravo imamo progresivnu promenu Zakona o budžetu. Dakle, što, istina, nije bila praksa ranijih godina u vreme ranijih vlasti, a pogotovo nije bilo za očekivati u vremenu krize izazvane kovid pandemijom kojoj je pored ugroženosti zdravlja građana ključna meta meta privreda.Tako da je ovo ključni utisak sa koga počinjem ovu svoju današnju diskusiju, koja će svakako biti u znaku podrške ponuđenom Zakonu o budžetu sa pozicije narodnih poslanika Stranke pravde i pomirenja, odnosno naše poslaničke grupe.Istina, ono što i sa ljudskog, humanog aspekta upada u oči jeste da je prevashodno prioritet upriličen zapravo zdravstvenom sektoru, zaštiti građana, uspešnoj borbi protiv kovida, bilo u pogledu obezbeđenja lekova i drugih sredstava imunizacije, ali isto tako ogromna sredstva, izuzetno velika sredstva za ulaganja u zdravstveni sektor. To je nešto što je evidentno, to je nešto što je veoma ohrabrujuće. Istina, to nije novo, dakle ne radi se o sredstvima koja tek treba da se dobiju, odnosno da se tek otvara ta nova stranica, već se zapravo radi o nečemu što je nastavak onoga što smo imali prilike gledati proteklih meseci u ovoj teškoj, ali, hvala Bogu, veoma uspešnoj borbi protiv kovida, odnosno protiv pandemije i sve ga onoga što posredno posredno ili neposredno izaziva pandemija. Dakle, to je nešto što me jako raduje i svakako da to treba podržati. Treba nastaviti tim putem.Drugi paket koji, takođe potvrđuje da se ne radi o rebalansu budžeta i promeni Zakona o budžetu sa ciljem krpljenja nekih rupa, nedostataka i pukotina, već se radi o progresivnoj promeni, to su zapravo ozbiljne kapitalne investicije. To je nešto za šta se Stranka pravde i pomirenja zalaže godinama, nešto što već gledamo godinama širem planu države i njenih delova, a naravno nešto što me posebno raduje, jer konačno imamo proboj i prema prostoru države, dakle prema Sandžaku koji je ranijih ranijih decenija, pa i jedno celo stoleće bio iz raznih razloga zapostavljen.Prema tome, mi definitivno imamo da ova kompozicija vlasti, u svojoj viziji kompletnog razvoja zemlje, pre svega sa ubeđenjem da nema ozbiljnog razvoja dok se zemlja ne otvori na sve strane i dok se zemlja ne umreži kvalitetnom putnom mrežom i ovo jeste zaista iskorak koji je za svaku pohvalu, iskorak umrežavanja zemlje autoputnim koridorima, veoma hrabar iskorak, veoma ozbiljan iskorak, iskorak koji se ne može odglumiti, ne može se odigrati. To nije dnevno politička stvar, to nije pitanje dobro pripremljenog PR ili jedne konferencije za štampu ili dobrog govora, ili dobro napisanog govora, to je nešto što je izuzetno skupo skupo košta. To je nešto što treba da se sprovodi više godina, ali definitivno to je nešto što je pre recimo sedam, osam ili deset godina izgledalo nemoguće.Mi smo prosto sanjali autoput, ja to moram da vam kažem, i bez obzira što smo se nadali da će se to desiti, ali nekako je to izgledalo utopijski, možda, ali veoma teško. Međutim, sada kada evo dok putujemo od pravca Novoga Pazara i kada se odmah u blizini Čačka uključimo na autoput, već time osećamo olakšicu, olakšanje za nas koji redovno putujemo na relaciji Novi Pazar – Beograd, a istovremeno Moravski koridor, istovremeno ovako uspešno probijanje te veoma teške deonice od Čačka prema Požegi, a potom već potpisivanje ugovora i već utvrđeni rokovi za nastavak opet jednom vrlo teškom deonicom koja će ići od Požege prema Ivanjici, a potom dalje prema Dugoj Poljani, Pešteru, pa onda Boljarima konačno prema granici sa Crnom Gorom.Dakle to su sve stvari koje nam ulivaju optimizam. Na kraju krajeva, to su i stvari koje zapravo od nas očekuju upravo i ovakav politički Na tim dogovorima mi zapravo imamo ovakvo sudelovanje u našoj politici, jer smo bili u prilici da vagamo da li tražiti neke ozbiljne funkcije u Vladi, što je bila praksa ranije naših predstavnika sa područja Sandžaka ili dati prioritet kapitalnim investicijama kojima će konačno i taj prostor postati u postati u punom smislu reči i ekonomski i infrastrukturno sastavni deo ove zemlje, koji će moći da prosto ravnopravno funkcioniše, diše i saobraćajno i ekonomski i komunikacijski. Mi smo dali prioritet zapravo dogovorima, insistiranju na kapitalnim investicijama, autoputevi su bili ključni projekat i to nas jako raduje.Očekujemo da se ažurira i nastavi sa projektom projektom gasovoda koji ide od Kopaonika prema Novom Pazaru, da se prema dogovoru nastavi takođe sa projektovanjem i realizacijom povezivanja i ostalih gradova od Novog Pazara pravac Tutin, Sjenica, potom Prijepolje, Nova Varoš i Priboj. To je nešto što nas čeka i nešto što želimo da se ažurira i da se pojačaju aktivnosti vezano za realizaciju ovog projekta.Očekuje nas i izgradnja kliničko-bolničkog centra u Novom Pazaru ili mogu kazati dogradnja zato što su se već ozbiljne investicije desile u zdravstvenom sektoru i kapitalnim projektima u Novom Pazaru. Potrebna je dogradnja kako bi u dogledno vreme moglo se pristupiti i organizacionim pripremama i promenama. U međuvremenu se treba poraditi i na usaglašavanju strategija, s obzirom da neke ranije strategije koje su predviđale razvoj medicinskog sektora na tom području nisu predviđale postojanje kliničko-bolničkog centra. Sada je neophodno i te strategije, te planove, kao i određene zakonske regulative uskladiti i potom ići u realizaciju tog izuzetno važnog regionalnog projekta koji nije ni na koji način predložen ili tražen iz nekih političkih, stranačkih ili bilo kojih drugih lokalnih razloga, već isključivo kao potreba prostora, kao geografska potreba, s obzirom na to da je raspored kliničko-bolničkih centara na području zemlje, zemlje, između ostalog, bitan i zbog dostupnosti ili najbitniji zbog dostupnosti građana.Prema tome, ukoliko imate četiri klinička centra koja su geografski pozicionirana na jednoj trećini zemlje i to na severu, odnosno severoistoku, to su Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac, vi imate zapravo dve trećine zemlje geografski nepokrivene. Prema tome, sada ovom autoputnom mrežom od Užica do Kragujevca ćete moći stići za skoro sat ili malo jače vremena. Od Kraljeva do Kragujevca za manje od sata. i kada dobijemo autoput i kada ostvarimo sve infrastrukturne projekte od Novog Pazara do najbližeg kliničko-bolničkog centra, to je do Kragujevca, ne možete stići pre dva sata, prilično dugo kada su u pitanju određene medicinske potrebe.Tako da je potreba osnivanja, formiranja kliničko-bolničkog centra u Novom Pazaru preka potreba, stvarna potreba prostora. Ako tome pridodamo da na tom prostoru gravitira

i raduje me ne samo činjenica da smo oko toga postigli dogovor, već me raduje činjenica da država ima kapacitet da i u ovim teškim trenucima se nosi sa već započetim, planiranim, kapitalnim projektima, kapitalnim investicijama, velikim projektima, što zapravo pokazuje da nismo imali nerealne planove, već da će biti veoma realno realizirati taj projekat.Očekuje nas izgradnja ili adaptacija, videćemo, kako već iznađemo rešenje, i naučno-tehnološkog parka koji je takođe predviđen u Novom Pazaru. Ukoliko bude građen iznova, to će biti veća investicija.Mogućnost postoji da se i deo ili određeni deo napuštenih objekata ili za sada objekata koji su van upotrebe, a koji pripadaju vojsci Republike Srbije, koji se nalaze u Novom Pazaru, što je bilo iskustvo, već uspešno iskustvo i u nekim drugim delovima zemlje gde su adaptirani vojni objekti za Naučno tehnološki park, odnosno naučno tehnološke parkove.Mislimo da je i to izvodljivo u Novom Pazaru. To bi bilo znatno jeftinije i moglo bi se tehnički i građevinski mnogo pre realizovati, ali u svakom slučaju da li na ovaj ili drugi način jako je važno da se što pre pristupi i organizacionim koracima, ali isto tako i građevinskim poduhvatima, kako bi se realizovao ovaj projekat.Pitanje železničke pruge je već tako famozno pitanje, dakle Novi Pazar je jedini grad od preko 120.000 stanovnika koji nema železničku prugu. To je nešto što definitivno ne da je zrelo, nego je prezrelo vreme da se to realizuje i ne samo kopčom prema Raškoj, što je najkraća relacija oko dvadesetak kilometara. To je najlakši deo ovog projekta, ali postigli smo dogovor da pruga nastavi dalje prema zapadu, jer je to prostor koji koji to zaslužuje i koji će biti veoma upotrebljiv, tako da bi se zapravo ta trasa pruge od Raške do Novog Pazara dalje nastavila u pravcu između Tutina i Sjenice prema Novoj Varoši i Priboju, odnosno Bistrici, gde bi se zapravo povezala ta trasa pruge sa koja ide Beograd – Bar i prolazi preko Bistrice, odnosno dalje ka Prijepolju.Dakle, to je još jedan strateški iskorak za ovaj prostor gde bi se definitivno sa autoputnim koridorom sever – jug, odnosno Koridorom 11 koji će proći preko Peštera, odnosno preko Sandžaka, sever – jug dalje prema Crnoj Gori, čime će se Novi Pazar i ostali sandžački gradovi povezati i sa Beogradom, severno i drugim gradovima u Srbiji, ali i južno dalje sa gradovima u Crnoj Gori, odnosno Podgoricom i dalje prema moru.Isto tako ništa manje za nas u Sandžaku važan projekat je povezivanje Novog Pazara sa Sarajevom, predviđenom najrealnije već predviđenom trasom prema Sarajevu, odnosno Bosni i Hercegovini, zapravo ono što je Sandžak bio ekonomski zapostavljen, infrastrukturno svih tih proteklih decenija.Ovim decenija.Ovim iskorakom, otvaranjem Sandžaka i prema jugu, i prema severu, i prema istoku autoputevima, i prema Beogradu, i prema Podgorici, i prema i prema Sarajevu onda železničkom prugom, onda gasovodom, kliničko-bolničkim centrom, naučno tehnološkim parkom mi dolazimo, ako ako Bog da na jednu da kažem pozitivnu nulu, odnosno na ono gde nikada nismo bili.To je ono što zapravo za mene predstavlja istorijski iskorak u pogledu normalizacije odnosa u Sandžaku.Dakle, Sandžak je kao što znate, u protekle dve, tri decenije tretiran na različite načine i meni je žao što je najčešće tretiran konfliktno, sa bilo koje strane i što smo imali uglavnom od same upotrebe ovog pojma do svih drugim ideja koje su dolazile one su nekako forsirane, sa jedne strane, a sa druge strane doživljavane kao neka vrsta antidržavnog projekta, neka vrsta ataka.Nemamo ataka.Nemamo ni jedan razlog da ovaj prostor držimo u atmosferi konfliktnosti, zaista nemamo, a najbolji način relaksacije odnosa, najbolji način normalizacije odnosa jeste da u prvi plan stavimo ono što jednako treba i Bošnjacima i Srbima na tom prostoru.Dakle, svim građanima, jer kada gradite put, kada gradite autoput, kada kada ulažete u zdravstveni sektor, kada ulažete u škole, kada ulažete u sve ove projekte koje sam nabrojao da ih ponovo ne pominjem, kada to radite, vi onda relaksirate sve te odnose, jer tamo ona rupa na putu na kojoj se lomi točak od automobila, ona ne zna da li će u nju da upadne srpski automobil ili bošnjački automobil. Ona ne pravi tu razliku, ona lomi svaki automobil.Prema tome, to je način na koji treba promenimo pristup posmatranju tom prostoru koji je godinama posmatran kao neuralgičan. Normalizacija odnosa kroz ekonomske, kroz infrastrukturne projekte, naravno da to ne znači da treba minimizirati ili ignorisati verske potrebe, nacionalno etničke potrebe, kulturne potrebe, oni su takođe sve te potrebe su jako važne, ali za njih treba napraviti normalnu atmosferu, da svi razvijaju svoje, ali uz podršku drugih, ali ne na račun drugih.Dakle, na račun drugih.Dakle, to je da kažemo ta željena država, željena Srbija, željena atmosfera kojoj teži Stranka pravde i pomirenja i u koju mi uprkos svih faktora koji nas vrlo često opterećuju, koji su nažalost i često plod neodgovornih izjava, neodgovornih projekata, neodgovornih programa pojedinih političara koji zapaljivom materijom rukuju neodgovorno na način da prosto skrenu pažnju na sebe, dobiju neki dnevno politički aplauz ili neki glas od pripadnika svoje zajednice. A šta je cena? Cena je nešto što ne može da se leči tako brzo.Dakle, izazivanje mržnje je kao izazivanje požara. To je isto kao da

odnosno jedan pokret upaljača i imate požar. A znate koliko energije, snage i truda treba da se požar ugasi. Kada se požar ugasi, znate li koliko treba da se saniraju štete. Dakle, takav odnos odgovornosti bi trebali da gradimo i prema reči, jer reč je upravo kao ta kao ta varnica prva koja je malecna, koja je vrlo lako proizvodi i kojoj je dovoljno samo da bude izgovorena od nekog ko je na poziciji, da drži mikrofon i nekoga ko je neodgovoran.Znači, neodgovornost je njeno gorivo. Zapravo, sa ove dve poruke, prednost projektima koji su zajednički, infrastruktura, privreda, zapošljavanje, investicije pre svega i nakon svega investicije, koje će omogućiti nova zaposlenja, a sa druge strane pažljivost u komunikaciji, pažljivost u politici, pažljivost u projektima, pažljivost u zahtevima. Birati reči, dobri i pametni ljudi biraju reči.Biranim rečima govore pametni. Ne biranim, ne selektiranim, grubim uvredljivim rečima govore loši, govore glupi. To treba da se zna. Prema tome, sa takve dve poruke idemo časno u sve ovo zajedno. Tražimo sagovornike, tražimo saveznike, hvala bogu što ih imamo i hvala bogu što država ima energije da ovom ponudom, kao što je i ova danas o izmeni Zakona o budžetu, koga ćemo podržati, nastavimo u rešavanju svega onoga što nas čeka, što nas tišti, ali verujem da kada postoji volja, dobra namera, saradnja korektna, ljudska i profesionalna, rezultati neizbežno dolaze. Hvala.

dame i gospodo narodni poslanici, mi danas raspravljamo o rebalansu budžeta. Odmah da naglasim, on je očekivan, on je iznuđen i za nas ne predstavlja iznenađenje. Mi nismo u novembru mesecu mogli znati kako će teći situacija oko pandemije Kovida 19 i samim tim za njega smo bili i pripremljeni.Mi smo u prethodnoj godini imali dva rebalansa.

Iskustvo kaže da su prva dva rebalansa onaj u aprilu, onaj u septembru, dali veoma dobre rezultate.

Dakle, uradili smo nešto što je malo zemalja činilo i samim tim izbegli smo katastrofu koja se mogla desiti u našim ekonomskim dešavanjima, odnosno što se moglo desiti oko finansija.Zbog građana Srbije moram da naglasim da Srbija ima stabilne i održive finansije, naglašavam još jednom, stabilne i održive finansije. Kada sam govorio o budžetu za 2021. godinu, ja sam rekao nekoliko karakteristika, ponoviću ih, da je budžet realan, stabilan, da predstavlja kontinuitet, da ima izraženu razvojnu komponentu i ima održavanje i blago povećanje standarda.Moram reći da sve te karakteristike koje sam rekao u novembru mesecu, stoje sada i u aprilu. Hajdemo da vidimo da li je budžet realan? Jeste. Pravljen je konzervativnom metodom i samim tim sve ono što je predviđeno i ostvaruje se. Mi iako smo predvideli tada jedan deficit koji je bio 180 i nešto milijardi, mi smo u februaru imali suficit od 7,5 milijardi, što je zaista nešto što je dobro, što pokazuje da je privreda Srbije živa, žilava, da funkcioniše i da tu imamo rezultate. Dalje, rekao sam o stabilnosti budžeta i održivosti budžeta i to ću stalno naglašavati, jer je to veliki rezultat.Treće, o razvoju komponenti ću govoriti nešto malo i kasnije, isto tako o održavanju blagom povećanju standarda. Onog trenutka kad smo počeli da raspravljamo o pandemiji, mi nismo znali kakva je to bolest, šta nas čeka. Moram priznati danas mnogo više znamo, ali ne znamo sve, ne znamo kada će se završiti, moramo biti uvek oprezni da se može desiti da ova pandemija potraje mnogo duže nego što mi ovog trenutka mislimo.No, ono što je strateški cilj Vlade Republike Srbije, a to je borba za zdravlje građana Srbije i da se sačuva ekonomija i njen razvoj u ovo vreme. Naglašavam, ne samo da se sačuva ekonomija, već i da se razvija. To je taj iskorak koji pokazuje ovaj budžet i ovaj rebalans i ja moram reći da smo postigli veoma dobre rezultate. Neću govoriti neke druge velike reči, ali govoriću veoma dobre rezultate.Počeću prvo od onog prvog stuba - zdravstvo. Šta smo uradili?Znate, kada je počela ova pandemija koja prosto razara čitav svet, pa i našu Srbiju, a moramo da znamo da Srbija nije suviše ekonomski jaka zemlja, nije zemlja koja je bogata, ali je dala prave odgovore na

retke su zemlje koje to mogu da čine. Mi smo vakcinisali više od tri miliona. Ja smatram da je to još uvek nedovoljno. Trebamo ići dalje. Imamo revakcinisanih 1,2 miliona. Apelujem na građane Srbije da se vakcinišu. Sam sam ličnim primerom to uradio, prošlo je dva meseca od revakcine, osećam se sigurnim. Da bismo pobedili pandemiju ne može država sve da učini, može država da preuzme veći deo odgovornosti, a preuzela je u ovom finansijskom delu, preuzela je da obezbedi bolnice, da obezbedi lekove, da obezbedi respiratore, ali država ne može sve, moraju građani da preuzmu svoj deo odgovornosti, a taj deo odgovornosti građani preuzimaju upravo na taj način što će se vakcinisati.Apelujem da se svi vakcinišu.

U svetu one nisu besplatne. Građani u svetu bogme plaćaju i prvu i drugu vakcinu i još su sretni kada mogu da je dobiju. Mi nudimo besplatno i imamo ih dovoljno, čak kao što je ministar finansija naglasio, imamo ih dovoljno i onda ako se bude dešavao najcrnji scenario.Drugo, mi imamo bolnice i respiratore, koje imaju za svakog obolelog ima krevet i ako je potreban respirator. Dalje, sve je besplatno, ne plaćaju se bolnički dani, ne plaća se testiranje. Izgradili smo dve nove kovid bolnice u Beogradu i u Kruševcu. Mene raduje, kao nekog ko dolazi iz Novog Sada, činjenica da se nova kovid bolnica gradi u Novom Sadu. To je jako bitno. Ta bolnica će postići svoju svrhu, a a kada prestane ova pandemija, kada je pobedimo, tada će ta bolnica biti gradska bolnica, jer Novom Sadu upravo nedostaje jedna vrsta sekundarnog nivoa zaštite, a to je kovid bolnica te vrste.Drugo, vrste.Drugo, naša politika koju imamo jeste, i regionalni pristup, mi i našim komšijama iz Severne Makedonije, BiH, Crne Gore nudimo vakcinisanje u našoj zemlji. Znate, mi nismo pusto ostrvo da bismo mogli biti zaštićeni, moramo imati naše komšije koje pored nas.Ono što se zdravstva tiče i što je veoma važno da naglasim, da i mi počinjemo da proizvodimo vakcine. Naš Institut „Torlak“ koji je bio svetski poznat u proizvodnji vakcina, koji je zbog nebrige naše došao u vrlo tešku situaciju, sada se ponovo reaktivira i ponovo će biti onaj institut koje je bio ranije.Država ranije.Država Srbija biće zemlja koja će i sama proizvoditi vakcine protiv ovog Kovida 19. nažalost, bojim se da kako se ponašamo u ovom našem svetu, na ovoj zemaljskoj kugli, da pandemija baš neće stati, da će se pojavljivati i zato treba biti pripremljen unapred. Dakle, u svakom slučaju država Srbija je preuzela veliku odgovornost i samim tim ispunila je sve ono što se od države očekuje.Naravno, očekuje.Naravno, drugi stub ovog budžeta i strategije Vlade Republike Srbije jesu stabilne i održive finansije. Znate, kada se govorilo o

Moram priznati da sam imao jedan veliki oprez, međutim podaci koje imamo sada u aprilu mesecu pokazuju da i zbog ovog trećeg paketa mera mi ćemo imati ostvarenje

i sama ta činjenica govori da smo to dobro pogodili.Ako govorimo o ekonomskoj situaciji, mogu da kažem da imamo nisku nezaposlenost, jednocifrenu, da imamo stabilan devizni kurs, da imamo nisku inflaciju 1,35, to je daleko niže od onog što planira Narodna banka, da su nam plate i penzije redovne, da imamo blago povećanje i treće, a što je ministar i rekao, jeste da imamo visok kreditni rejting. Kreditni rejting se ne dobija zato što neka zemlja lepo izgleda ili što je interesantna, već kakva je i koliko je zdrava njena ekonomija, odnosno koliko su zdrave njene finansije.Ono što je veoma važno, ono što se obećalo u budžetu za 2021. godinu se i ispunjava. Mislim na rast penzija od 5,9, na rast minimalne zarade od 6,6 i plata od 5%.Najveći rezultat, koji ovog puta pozdravljam, jeste povećane javne investicije.

od 2013. godine, pa na ovamo. Sećam se vremena kada je to bilo 2%,3%. Sećam se vremena da sam govorio u ovoj sali da sam presrećan što se iz budžeta izdvaja 130 milijardi za javne investicije. Sada se izdvaja 430 milijardi. To je veoma veliki iskorak. Taj iskorak moram pozdraviti, iz prostog razloga jer jačanje javnih investicija u u kriznim vremenima je zaloga za dalji razvoj naše zemlje, zaloga za nešto što će biti unapred bolje i kvalitetnije. Ministar je na sednici Odbora za finansije naglasio da u ovom delu imamo agresivan pristup. Ja bih možda izabrao termin vrlo aktivan pristup ili proaktivan pristup i to pozdravljam.Neću govoriti, ovde je bilo govora za šta se sve izdvaja u okviru ovih javnih investicija, mislim na autoputeve, brzu prugu, itd. Ali, ono o čemu sam ovde stalno govorio i o čemu ću stalno govoriti dok sam narodni poslanik, jeste činjenica da se više sredstava odvaja za zaštitu životne sredine. Znate, država Srbija je potpisala Agendu 2030 i ciljeve održivog razvoja. Mi imamo i Agendu „Srbija 2025“. Te dve agende su u korelaciji jedna sa drugom i drago mi je što se one ostvaruju. Svaka će dati svoje rezultate. Ja bih voleo, stalno to naglašavam, da i u rebalansu i u budžetu imamo i naznačeno koja su to sredstva upravo izdvojena za realizaciju tih agendi. Nadam se da će mi Ministarstvo finansija to učiniti, a fokus grupa našeg parlamenta će o tome vrlo pažljivo pažljivo raspravljati, govoriti i stalno ćemo naglašavati. Očekujem da ćete to uraditi, pa da vas i zato pohvalim.Znate, 130 miliona evra za zaštitu životne sredine, slobodno ću reći, to je dramatično povećavanje.

Kada smo govorili o klimatskim promenama, kada sam govorio i o energetskim zakonima, upravo sam naglasio da ovde trebamo najveća ulaganja. Vidim sada konkretno obezbeđena sredstva u budžetu za ova ulaganja i to je ono što je veoma važno.Znate, u ekonomiji nema besplatnog ručka. Činjenica je da su ovo značajna sredstva, da država izdvaja značajna sredstva i građanima Srbije moramo reći da se država Srbije i zadužuje. No, mislim da ekonomska konsolidacija koju smo imali je našu privredu, naše finansije osnažila, da mi možemo da se zadužujemo.Na Odboru za finansije mi smo imali veoma sadržajnu raspravu, u jednom trenutku i veoma polemičnu. Pristalica sam stava da

i upravo ga zastupam i sada. Dakle, 60%, ukoliko se ne desi nešto dramatično. To je ta crna linija koju moramo poštovati. finansija je u svom uvodnom izlaganju to naglasio i držim ga za reč. Razgovaraćemo mi i kasnije, pa ćemo videti, verujem da će on to i poštovati.U toj polemičnoj raspravi, što je za mene demokratski, na Odboru za finansije svi su rekli da, pa čak i članovi Fiskalnog saveta, paketi prvi, drugi i treći su opravdali svoje donošenje i pokazali su svoje pozitivne efekte.Naravno, kada govorimo o zaduživanju, mi moramo reći nešto drugo. Ova Vlada, predsednik države, mi koalicioni partneri Srpske napredne stranke smo jedinstveni u stavu da čuvanje života građana Srbije i čuvanje i održavanje ekonomije nemaju cenu u novcu. ekonomija, ekonomija i finansije mogu izdržati sve ovo što se dešava. Naravno, to zavisi i od građana Srbije, upravo njihovog ponašanja, u smislu da se vakcinišemo, da poštujemo pravila struke i to je ono što je važno.Od ovog trećeg paketa, koji iznosi 2,2 milijarde, 660 miliona evra dajemo za privredu, a građanima se izdvaja 500 miliona. Znate, sačuvali smo mala, mikro i srednja preduzeća. Sačuvali smo i velika preduzeća. To što su pojedinci dobijaju tri minimalne plate, da nema otpuštanja više od 10%, zato imamo jednocifrenu jednocifrenu nezaposlenost. One oblasti koje su najviše pale, hotelijerstvo, ugostiteljstvo, autobuski prevoznici, to je negde išlo čak manje od 50%, dobijaju sredstva da prežive. Ovo je vreme koje mora da se poštuje.Mene raduje, to pozdravljam, da su se setili samostalnih umetnika, jer bez umetnosti nema boljeg života i upravo to što dobijaju dve minimalne plate, odnosno 500 evra, jeste pomoć u ovim trenucima u kojima se nalazimo.Ono što volim da poredim, za mene je to indirektan dokaz kako privreda stoji, a to uvek naglašavam, smanjuju se dotacije penzijsko-invalidskom osiguranju. Znate, bilo je predviđeno 153,6 milijardi, a sada je 141,8. To je za mene najbolji pokazatelj da je zaposlenost na visokom nivou, nivou, da zaposleni uplaćuju penzioni fond i da je naš penzioni fond stabilan.Ovde je bilo govora da se daleko više sredstava izdvaja i za poljoprivredu 5,6 milijardi, za turizam, zatim da se izdvaja sto miliona za vaučere. Znate, moći ćemo, kao i prošle godine, ako drugo, da posećujemo našu zemlju i da je bolje upoznamo, da se bolje ponašamo kada upoznamo našu zemlju.Naglašavam, poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije će glasati za rebalans ovog budžeta i sve prateće zakone. Imaćete našu podršku, ukoliko nastavite ovim putem koji je zacrtan, koji daje rezultate. Živim u uverenju da nećemo imati drugi rebalans ove godine. To će značiti da smo pandemiju stavili pod kontrolu i da možemo normalno i pristojno živeti.Upravo živeti.Upravo zato, naglašavam da će poslanička grupa Socijaldemokratske partije glasati za ovaj zakon. Hvala.